Vladimir (HDZ)** I molim odmah gospodina zastupnika Šemsu Tankovića da obrazloži prijedlog odluke koje je on predlagatelj. Izvolite, gospodine zastupniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege. Proglašenje 11. srpnja Danom sjećanja na genocid u Srebrenici je politička odluka kojom se jednom zauvijek zločin, ma tko ga proizvodio, u bilo čije ime, i za bilo kakve ciljeve osuđuje i ne tolerira. Podsjetio bih vas da smo mi u Hrvatskoj još 2005. godine izjavom o Srebrenici jasno kazali što mislimo o zločinima poput Vukovara, Srebrenice i inih mjesta diljem bivše državne zajednice. Podsjetio bih također da od prije 4 godine mladež grada Zagreba i drugih većih mjesta Hrvatske organizira pohode Srebrenici i drugim mjestima pod geslom "da se nikad ne zaboravi". Ove godine pridružili su im se i mladi Slovenije, Austrije, Bosne i Hercegovine. Za narednu godinu imamo najavu da neke civilne udruge Srbije, Crne Gore, Makedonije i zemalja Europske unije također se uključuju aktivno u ovu manifestaciju, tako da se može govoriti o europskom pokretu mladih protiv rata općenito. Ja bih se zahvalio svim parlamentarnim strankama i civilnim udrugama koje su prepoznale mirotvorni sadržaj dana sjećanja, čiji predstavnici su aktivno sudjelovali u generiranju ovih naših aktivnosti. Također koristim prigodu zahvaliti se Europskom Parlamentu, koji je usvojio početkom ove godine Rezoluciju o Srebrenici i na neki način naznačio da sve europske zemlje usvoje taj dokumenat i ne znam koliko ste bili u prigodi vidjeti, jučer je Parlament Crne Gore usvojio dakle da se 11. srpnja proglasi Danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Zahvaljujem se svim kolegama i svim parlamentarnim klubovima koji su mi pomogli u kreiranju ovoga dokumenta. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Hvala.